osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje 160 narodnih poslanika, a radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za

poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 157. stav 1.

Hvala.